а и от Вас, не е забравен и продължава да тлее в душата Ви принципът: от всекиго според възможностите, на всекиго според потребностите, но Вие го надградихте. Вашето изказване по-скоро е на принципа: на всекиго според потребностите и от никого нищо.

Уважаеми господин Председател, аз съм изумен от това изявление, което преди малко чух, защото в края на краищата в момента България се управлява от дясноцентристко управление и във всеки учебник по икономика – тук има и професори по икономика, пише, че вдигането на данъците, уважаема госпожо от Пловдив, е лява политика, е лява политика! е лява политика! И какво правите Вие всъщност, като призовавате да вдигате данъците? Правите класически инструмент за управление на лява политика. Просто ставате нелепа, нелепа с това твърдение! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Атанасов. Продължаваме с изказванията. Други изказвания? Господин Стойнев.

Преди малко бе споменато, че Законопроектът няма наименование. Съвсем нормално е да няма наименование, защото няма разлика между предишния и сегашния бюджет. Да, разбира се, в определени сектори има номинално увеличение на разходите, но затова пък няма конкретна статистика или конкретно изследване какъв ще бъде ефектът от всеки един похарчен лев в определен сектор. С една дума – липсата на реформи е очевидна, защото, колеги, няма как да се съгласим, че бюджетът не трябва да финансира реформи. Напротив, точно това е документът, който трябва да финансира политиките на правителството, ако желае, разбира се, да прави реформи. Преди малко бе заявено, че харчим толкова, колкото съберем. Това въобще не е вярно, защото правителството събира повече, отколкото наистина залагаме тук, колкото ние гласуваме. Защото всяка година изкуствено се намаляват приходите, видите ли, за да се покаже колко голямо преизпълнение има и как министър председателят може съвсем спокойно с постановления да харчи това, което де факто българският народ е произвел. Но държа да бъда и искрен. Има, разбира се, нещо много, много важно, и това е, че този бюджет е балансиран. Само че, колеги, и най-вече се обръщам към колегите икономисти, как е възможно да имаме балансиран бюджет, при положение на задаваща се криза, на едни тъмни облаци над европейската и световната икономика? Тук не говоря само за евентуалния бъдещ ефект на Брекзит, за евентуалните ефекти от търговската война между Съединените щати и Европа и Съединените щати и Китай. В същото време в Еврозоната виждаме, че растежите намаляват, икономическата активност намалява и ние в момента с балансиран бюджет провеждаме една проциклична Това, разбира се, е нещо, което е доста учудващо, предвид компетенциите, които имате. Бих искал да знам, може би някой да ми отговори: кои са тези политики, които ще ни предпазят именно от тези външни шокове, ако, разбира се, имаме бюджет, който да ни пази от тези външни шокове? Защото, ако Вие не предложите тези политики, следователно съм прав, че провеждаме именно точно такава политика – проциклична. Балансиран бюджет е и поредното доказателство, че реформите въобще няма да се финансират. Защо? Защото, колеги, такива реформи няма и както каза госпожа Менда Стоянова – получавате повече от същото. Разбира се, има и приоритети. Приоритетите са хубаво нещо. Един от основните приоритети, разбира се, е, как беше, чакалнята на чакалнята за Еврозоната! Нещо, което го измислиха може би само за България, което може би е срамно. Първо, трябваше да се случи тази година – месец май, после го отложихме за догодина – ще е месец какво показва това? Това постоянно отлагане показва, скъпи приятели, колко нашите европейски партньори вярват в способностите на това правителство и дали то въобще може да представя адекватна икономическа и финансова политика, която да отговаря на тези външноикономически шокове. Много бих се радвал най-накрая през тази година да видим прословутата тол система. Всички толкова много я очакваме, че вече се чудим кога ще стане. Дано само преди това човечеството не колонизира Марс, докато не видим тази тол система, защото може би и тази година няма да я видим. Разбира се, преди малко се заяви и конкретно, че няма как да не подкрепяме това, което се случва в сферата на образованието, но ние от БСП в никакъв случай не можем да кажем, че това е реформа. Колеги, увеличаването на заплатите на учителите е добра мярка. Разбира се, че ние я подкрепяме, разбира се, че е наложително, но в никакъв случай това не е реформа. Какъв е ефектът примерно от увеличаването на заплатите на учителите – някой правил ли е подобен анализ? Или как намаляват неграмотните деца, или колко са намалели неграмотните деца? Или намаляването на отпадналите деца? Тук се хвалихме, че сме върнали 50 хиляди деца, но тези деца останали ли са в училище? Как правителството подпомага именно бедните семейства? И, разбира се, как може би ще изчистим този феномен с близо няколко стотин милиона, които ще дават от цялата държава, за частните уроци? Надявам се поне да не даваме вече пари за частни уроци по български език, но, разбира се, това зависи и от…, ако въобще правим реформа, в този сектор. За нас определено е важно наистина да се финансира – говоря за образованието, да се обнови техническата база и особено в професионалните училища. Наистина това е една остаряла база, която трябва да бъде подновена, изцяло обновена и да отговаря на стандартите на XXI век. Един голям инвеститор не пожела на този етап да инвестира в България – говоря за „Фолксваген“. Да, разбира се, ръцете на правителството бяха вързани. Ние трябва да се съобразяваме с европейската политика и не може да предлагаме нещо различно от това, което правят европейците. Тук няма спор по това нещо. Но в същото време нека да си отворим очите и да си признаем, че липсата на квалифицирана работна ръка е една от основните причини инвеститори с висока добавена стойност на крайния продукт да не инвестират в страната. Не само че вече ни липсват такива високо специализирани кадри, но също така говорим за специалисти и на средно ниво – нещо, което е изключително обезпокоително. Затова, ако наистина се обърне внимание на техническите, на професионалните училища, ще бъде мярка, която ще я подкрепим. За съжаление, тук тук подобна мярка няма. В сферата на здравеопазването вече е ясно – парите се увеличават, заплатите се увеличават, вноските се увеличават, но тук отново говорим за национална здравна информационна система. Нещо, което ние ще го подкрепим и се радваме, че ще го има, но за тази система си говорим от 2009 г. Дано тол да няма съдбата на тази система, но наистина си говорим от 2009 г. и не знам колко е трудно, уж имаме толкова IT специалисти, а не можем да го направим. Като казвам IT специалисти, интересно ми е защо не говорим за прословутото електронно управление? Тук го няма човекът, който постигна най-големия провал на електронно управление – това е господин Томислав Дончев. Да, той прехвърли горещия картоф към Марияна Николова, която няма абсолютно никаква вина, че са изхарчени 2 млрд. лв., а нямаме абсолютно никакъв ефект, но в същото време този човек в продължение на 10 години изхарчи 2 млрд. лв. и накрая прехвърли горещия картоф. Защо? Защото не можа да се справи. В този бюджет не говорим въобще за каквато и да е било реформа, именно и в този сектор.

Тук, скъпи приятели, става въпрос да започнем дебат за потенциала на икономиката, какъв е нашият потенциал за икономически растеж? Този потенциал, скъпи приятели, зависи от капитала, от труда и от технологиите – дали ние можем да привличаме чуждестранни инвестиции, как активизираме вътрешните инвестиции, какви са нашите разходи за научна, изследователска и развойна дейност, какъв е делът на предприятията, които внедряват тези технологии. Само така ние можем да говорим за един увеличаващ се потенциал, защото сега и чудо да стане в скъпи приятели, не можем да растем. Защото липсата на кадри, липсата на капитал, липсата на технологии не могат да доведат до тази реална конвергенция, която ние искаме да постигнем, а не само да очакваме средствата от Европейския съюз, които едва ли не да бутат икономиката ни напред. И на последно място, ако искаме наистина да имаме конкретни реформи, моторът на нашия икономически растеж не трябва да бъде единствено и само вътрешно търсене. Това трябва да бъде външният ни пазар, това трябва да бъде износът и, разбира се, привличането на чуждестранни капитали – нещо, което, за съжаление, не го виждаме в днешната икономика. Каква е причината? Причината е липсата на реформи. Затова този бюджет е „повече от същото“! Ние сме нация, която е болна, ние сме нация, която, за съжаление, става все по-неграмотна и ние сме нация, която, за съжаление, и си отива! Както каза госпожа Стоянова – повече от същото. Благодаря Ви. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Следващи изказвания? Не виждам. Заповядайте, господин Гечев. Ще се изказвате или? Заповядайте. РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Просто очаквахме, че и колегите от другите групи ще направят изказвания. Първо, бюджетът, който обсъждаме, естествено, има плюсове и минуси. Плюсовете между първо и второ четене ще се опитаме да подобрим, по минусите ще имаме конкретни предложения. Някои от конкретните предложения ще подкрепим – тези, които касаят увеличението на доходите на учителите и на заетите в административната сфера. уважаеми колеги, първо, това е бюджетът, който мисля, че съм сигурен, е последният бюджет от страна – членка на Европейския съюз, който се обсъжда и ще бъде приет в едно от народните събрания на страните – членки на Европейския съюз. Запознахме се с около 15 закона за бюджета на развити страни в Европейския съюз, на наши посестрими – така наречени бивши социалистически страни, и изводите ни карат да се замислим и да не подкрепяме този бюджет. Защо? Първо, уважаеми колеги, по отношение на показателите за правителствени разходи като дял от брутния вътрешен продукт. Искам да напомня, че пазарната икономика има три основни субекта: бизнесът, домакинствата и правителството. Няма по-голям пазарен субект от правителството, подчертавам. Правителствата не са враг на пазарната икономика. Те са най-големият купувач и най-големият продавач, даже и в най-развитата либерална икономика, каквато е в щати. В България, уважаеми колега Горанов, 34% – 2017 г. Заложили сте, казахте, 37% ще бъдат правителствените разходи от брутния вътрешен продукт. Това много ли е, или е малко? Какви са фактите?

В същото време, уважаеми колеги, Вие предлагате да намалявате правителствените разходи в брутния вътрешен продукт, тоест ние плуваме напречно на басейна, за да личим на екрана. Нашите посестрими и развитите страни се движат в друга посока, а ние свиваме държавата в брутния вътрешен продукт. От гледна точка на данъчните приходи и брутния вътрешен продукт, където ние се хвалим, че имаме голяма събираемост. Каква е истината? Всички данни са от Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка – перфектни са, оттам са взети със съответните линкове. И така, делът на данъчните приходи в брутния вътрешен продукт: в България – 27,8%, да речем 28%, в Австрия – 43%, в Белгия – 48%. На първо място е Финландия с 54%, след това Дания с над 50%, Швеция – 49,8%, и така нататък. В същото време има няколко страни, уважаеми колеги, които имат по-нисък дял: Уганда – 14,2%, Таджикистан – 16,5%, Замбия – 16,1%, Руанда – 14,1%. Нашият въпрос е: Вие накъде движите нашата страна? Към Франция, Италия, Белгия, Чехия и Полша или към Уганда и Таджикистан? Това трябва да е абсолютно ясно. Какво прави България по тази пътека? Освен това, че делът на данъчните приходи в брутния вътрешен продукт в България е 28% и е наполовината от развитите страни, означава, че ние нямаме никаква събираемост. Извинете, но тук става дума за над 10 млрд. лв., които не се събират годишно в българския бюджет, а отчитаме висока събираемост!

Няма нужда да правим конкретни сметки, даже през мултипликатора, за да видим тези 15 млрд. лв. до какви допълнителни положителни резултати биха довели. довели. Уважаеми колеги, на следващо място, съотношението между преките и косвените данъци поредица от години обясняваме, че България е „уникална страна“ в Европейския съюз, тъй като е обратна пирамидата. При нас приходите от косвени данъци са значително по-високи в проценти, отколкото в другите страни – членки на Европейския съюз, което е за сметка на бедните и на средната класа. По отношение на капиталовите разходи – стана дума, уважаеми колега Горанов, поради каква причина Вие намалявате капиталовите разходи от 4 млрд. 593 млн. лв. на 2 млрд. 890 млн. Къде го видяхте, в кой Закон за бюджета? Навсякъде, уважаеми колеги, водещите страни в Европейския съюз, а и по-слабо развитите увеличават капиталовите си разходи. съвсем откровено експерти, представители на правителството и на бизнеса, са решили, за да не нарушават Закона – имат балансиран бюджет от 2010 г., ще пуснат към

променят официалната статистика на дефицита спрямо брутния вътрешен продукт – 60 млрд. евро в разходи, най-вече в енергийния сектор, така че ние намаляваме капиталовите разходи и намаляваме, разбира се, прогнозата за брутния вътрешен продукт.

в последните две години с лек излишък. За първи път тази година Полша ще има бюджетно равновесие. Бюджетното равновесие е изключение, десетилетия наред страните са развити, а развиващите догонват развитите страни, когато поддържат разумен, нисък, съобразно европейските критерии бюджетен дефицит. В момента Франция оказва натиск върху Германия да се откаже от нулевото равенство на бюджетния дефицит и да харчи повече от натрупаните фискални резерви, тъй като Германия е икономиката, която е която е локомотив на Европейския съюз. Ето, какво казва Валдис Домбровскис – вицепрезидентът на Европейската комисия, само факти: „Настоятелно призовавам всички държави от Европейския съюз с високи нива на публичен дълг да провеждат разумна фискална политика и низходяща посока на нивата на дълга. От друга страна, онези държави членки, които имат фискално пространство и възможности, каквато е България, трябва да го използват именно сега“. Ние не изпълняваме тези решения и препоръки на Европейската комисия. Освен това ние държим фискален резерв от 10 – 11 млрд. лв. Чудесно. Как го държим този резерв, в каква доходност? В каква доходност България също реализира валутния си резерв? От отрицателна, обърнете внимание, докато ние поддържаме бюджетен баланс, което изглежда много добре,

Лихвата за България е отрицателна по държавните ценни книжа или нулева. И ние финансираме – какво? Последната страна в Европейския съюз, най-бедната страна, най-бедният народ финансира дефицитите на другите страни – членки на Европейския съюз, е, как може да се приеме такова нещо? След това наливаме повече пари в здравеопазване и в образование. В здравеопазването две поредни години по плюс 500 милиона. Къде наливаме парите? Ние доволни ли сме от здравеопазването? Отделни директори на държавни или на общински болници и основно държавни болници, а техните отчети пред Сметната палата изглеждат като отчетни баланси на агенции за недвижими имоти по 10 – 15 имота, по милиони левове на депозит. Частните болници хубавеят и трупат печалби, държавните и общинските са на загуба и ние наливаме още повече пари, наливаме още 2 милиарда за лекарства през последните години с отрицателен ефект. Освен това най-страшното е по отношение на инвестициите, уважаеми колеги. Колега Горанов, Вашето правителство е заложило растеж на инвестициите за 2020 – 2021 г. от 3 – 3,3% съответно по оценки на Европейската комисия. Знаете ли колко са заложили Унгария и Румъния по оценка на Европейската комисия? Румъния – 8%, Унгария – 17%. Знаете ли какъв икономически растеж са заложили нашите конкуренти? Румъния е заложила по техния закон за бюджета – тригодишната програма, над 5% икономически растеж. Вие сте заложили 3,1%. Румъния е предпоследна, ние сме последни. Те се движат с 5%, а ние се движим с 3%.

ако приемем, че растежът, заложен от водещите страни, е процент и половина в техните бюджети, като извадите от 3% процент и половина, знаете ли кога ще се изравним с 50 на сто от средния доход – брутен вътрешен продукт на човек от населението от Европейския съюз? Ако те стоят на място, ще се изравним след 60 – 70 години. Знаете ли кога ще стигнем Румъния при тази разлика? Никога. (Реплики.) Миналата година нарекохме бюджета „бюджет на безмоторното летене“, сега можем да го наречем „бюджет на устойчивото изоставане“. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги! Господин Гечев, много пространно изказване с много данни, които сте се постарали да намерите, но всъщност цялото изказване води до няколко извода, които направих от това изказване и които изводи показват, че ние – ГЕРБ, и политиката, която водим, и Вие – БСП, имаме фундаментални различия за начина, по който следва да се развива икономиката, и за начина, по който държавата следва да стимулира и участва в това развитие. Искам да кажа какво разбрах от Вашето изказване. През цялото време Вие привеждахте данни и казвахте, че в България трябва да се увеличи разпределителната функция през бюджета, да имаме увеличаване на разходите като процент от брутния вътрешен продукт, тъй като те са най-ниските в Европа. Това, уважаеми колеги, преведено на прост език означава: първо, увеличаване на данъците, защото само по този начин може да се увеличи приходната част в процент от брутния вътрешен продукт; второ, това означава дефицит, който ние години наред се мъчим да топим – дефицит, който се финансира с дългове, които държавата следва да взема и следващите поколения трябва да плащат. Това, уважаеми колеги, означава изземване все повече на ресурс от обикновените хора, гражданите и от фирмите чрез данъчното облагане, и разпределението му от чиновниците на държавата, които ще определят кой колко да получи от този ресурс. Доколкото си спомням, това е политиката, която господин Гечев водеше, когато беше заместник министър председател и края на тази политика всички много добре помним. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Господин Иванов – втора реплика.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

Ще отчета само следното. Първо, имаме и законова рамка, която ограничава наистина преразпределението на харча на държавата, да бъде над 40% от брутния вътрешен продукт, така че ако имате законодателна инициатива в тази насока, моля да я споделите с нас. Другото, на което се уповавате във Вашето изказване, са предположенията, заложени от румънското правителство, което няколко пъти подред се сменя в последно време и там има заложени прогнози. Ще Ви покажа таблицата, която е прогнозата на Европейската комисия за реалния растеж брутния вътрешен продукт, която е от месец ноември 2019 г., най-пресните данни, където показват 4%, а те какво са си заложили, какво си обещават и кой ще го изпълни си е техен ангажимент. Ние сме реалисти в тази насока и затова сме заложили данни, близки до тези на Европейската комисия. Другото, което казахте, е в каква насока се целим и накъде ни води правителството на ГЕРБ. Аз ще Ви кажа накъде: 412 лв. ще бъде средната пенсия от 1 юли 2020 г., което по днешния курс на

Благодаря Ви. В ограниченото време ще отговоря следното: има разграничаване между БСП, нашата алтернатива и ГЕРБ. Фактите, които изнесох, са факти, които са неоспорими и са публикувани в Европейската комисия. Ние искаме България да се движи към опита на европейските страни. страни. Ако Вие сте прави, какво излиза – че Франция, Германия, Италия, Чехия и Полша увеличават данъците? Не, намаляват някои от данъците. Второ, увеличават дефицитите?! Не, намаляват си дефицитите. Чиновниците от Италия, Франция, Германия и Великобритания изземват функциите на държавата. С една дума фактите са категорични: Вие се движите в обратна посока на водещите страни от Европейския съюз, а разликата в брутния вътрешен продукт на човек от населението на България и Румъния е над 2000 евро.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми дами и господа министри! Свидетели сме на поредната може би 30-та серия от сериала „безсмислено дърдорене, бърборене и чешене на езиците“, от което нищо реално и добро не следва за българския народ, който – само ще Ви подскажа, е Ваш избирател. Защо? Прави са колегите от БСП, като всички български граждани и ние сме част от тях, които искат и подсказват, мисля, че и от ДПС също имаше такива изказвания, че не е достатъчно голям растежът, че трябва да се работи повече и трябва нещо по-добро да се случва. Прави сте чисто формално като български граждани, но като политическа партия нямате моралното право да го правите, защото пък веднага колегите от ГЕРБ със същото право Ви казват: „Ама при Вас, какво беше?“. Три долара пенсии, вървене надолу по стъпалата, заради което всъщност сте в опозиция и те са управляващи. И този дебат става лесен. И са прави, защото, ако Вие бяхте оставили висока база, тези нормални 3, 3,5 – 4% растеж, щяха да бъдат нормални. Сега те са ненормални и бавни, но и 10 – 12% цифрен растеж в момента също не би бил достатъчен, за да достигнем това, за което всички мечтаем – примерно Германия, Франция, или такива по-развити икономики. И ако Вие бяхте оставили висока база,

случи. Както обикновено, ние няма да хабим от ценното време на парламента. Ще направя едно кратко изказване, надявам се да ни разберете. Оценката ни за бюджета е, че той е инерционен, който ще позволи на държавата да продължава да съществува. Донякъде е догонващ, но не и изпреварващ – такъв, какъвто българите заслужават. За нас, от ВОЛЯ, бюджетът е добър само тогава, когато в него са заложени основни приоритети като политики на правителството, но тези приоритети да отговарят на адекватните нужди на населението. Именно затова твърдя, че бюджетът е инерционен, няма да се справите тази година с демографската криза, с престъпността, със здравеопазването, с корупцията. Ще се изхарчат милиарди, които хората няма да усетят достатъчно по джоба си – нито в стандарта, нито в начина си на живот. Ние обаче като отговорни и последователни в политиката ще подкрепим този бюджет. Ще питате защо? Точно защото най-вече сме последователни. Миналата година подкрепихме бюджета – като показно за последователност, ще го подкрепим и тази. И за да не се съмнявате

веднага като една малка прагматична формация и единствената от участниците в това Народно събрание, която не е управлявала, тоест не носим никаква отговорност към българските граждани за състоянието на държавата такова, каквото е – нито хубаво, нито лошо, който както си го преценява от българския народ, харесва или не, ако не го харесва – знае се кои са виновниците, ако го харесва – пак се знае, не сме ние. сме да кажем какво би се случило, ако мечтата на българския народ и амбициите на нашата формация – от малка опозиционна, в следващия парламент да стане по-голяма и управляваща. Веднага Ви казвам, дългогодишното обещание – десетгодишно обещание за 300 лв. пенсия, ще стане мигновен факт. Не до края на мандата, следващият мандат ще бъде мигновен факт към него момент. Ако към него момент това вече е остаряло, заради инфлацията ще стане 500 лв.

управляваща партия. Безплатните детски градини – няма да мечтаят хората за тях. Те отдавна щяха да са се случили и сега всяко българско дете щеше да ходи свободно на детска градина. Стипендии за отличниците. Запознахме се със Законопроекта – срамно ниско ниво. По никакъв начин не стимулираме нашите деца, които полагат неимоверни усилия искат да растат като образовани, като успешни българи, да славят България. Ние по никакъв начин не ги стимулираме. Безплатни и достъпни лекарства за всеки български гражданин. Осемдесет и девета година това беше достояние на голяма част от българския народ, а 30 години по-късно хората, първо, нямат достъп, поради липса на аптеки в малките населени места, второ, в големите населени места в нощните часове, а пък за качеството, количеството и времето, в което са им необходими тези медикаменти, въобще никаква достъпност. Това нещо още в първата година, в която ние сме част от управлението на България, ще бъде реализирано. Без престъпления в този вид и размер, в който са в момента. Не полицай, минимум двама полицаи във всяко населено място – един полицай вече не може да се справя с битовата престъпност. Справяне с картелите. Уважаеми дами и господа народни представители, представители на българския народ, Топлофикация, Енерго, телефони, горива, още преди да си получи човекът мизерните доходи, на входа от монополите му ги изсмукваме и оттам нататък, каквото му е останало, да си го даде в аптеката и да се чуди как да докара до следващите доходи. И не на последно място – минималните разходи, за които целият български народ мечтае. Чувам, че във връзка с проведените избори всички Вие искате камера във всяка секция, за да осигурим честен и прозрачен вот и, който е заслужил доверието на българските граждани, да има спокойното самочувствие, че наистина го е заслужил, да излезе и да управлява. Само така може да възвърнем доверието на българските граждани към политиците, да ги накараме да излязат да гласуват. Ще Ви дам пример с Банско, където кметът е избран на първия тур с 82% избирателна активност. Това е съвсем различно спрямо всякакви други избори, във всякакви други места, независимо кой и от коя политическа сила е успял. Надявам се, че ще вземете под внимание някои неща от това, което Ви казах. Надявам се, че някои неща ще въплътим в дела, за да има полза за българския народ.

Както каза господин Марешки: няма реплики, няма да правите и дуплика. Продължаваме с изказванията. Колеги, заповядайте. Заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри! Разглеждаме първия за новия мандат на местната власт Законопроект за държавния бюджет. Аз лично очаквах, че след толкова години липса на политическа воля, най-после, поне с бюджетни инструменти, ще се направи сериозна крачка към по голяма финансова независимост на общините. Началото на един нов четиригодишен мандат в местното самоуправление е сериозен повод за това и можеше да даде истински импулс в развитието на общините. За съжаление, отново, макар и малко повече от същото, въпреки увеличението от около 460 млн. лв. спрямо 2019 г. на бюджетните взаимоотношения с общинските бюджети, общините остават в тежка зависимост от централното финансиране през държавния бюджет. Основни и важни общински отговорности ще бъдат недофинансирани или финансирани отново на санитарния минимум. Не достигат средства за капиталови разходи и за поддържане на общинска пътна мрежа – един особено тежък проблем за общините, за компенсиране ръста на минималната работна заплата, за осигуряване на новите разходни ангажименти на местните власти за запазване обхвата и качеството на вече разкрити социални услуги, за общинско здравеопазване и за достигане на договорените на национално ниво основни месечни възнаграждения на медицинските специалисти, за финансиране на общинските културни институти, за компенсация за транспорт на нерентабилни линии и безплатен превоз на деца и ученици. Остават отново на хартия многогодишни празни обещания за съвместни усилия на централна и местна власт за развитие и укрепване на финансовата децентрализация на общините. С този държавен бюджет усилията за устойчиво и балансирано развитие на общините, по-качествени публични услуги за гражданите и подобряване управлението на общинските финанси остават само пожелания. Ще продължат да се задълбочават междурегионалните различия, както изоставането на малките общини и малките и средните областни центрове от по-големите. Отново голяма част от българските общини ще разчитат единствено на благоволението на управляващите и ще останат зависими от трансфери от централния бюджет и помощи от европейския данъкоплатец. Липсата на адекватен собствен ресурс ще продължи да лишава общините от разумна самостоятелна политика да отговорят на нуждите и приоритетите на своето население. Наскоро, аз също ще говоря по тази тема, уважаеми господин Министър, призовахте местните власти да увеличат местните данъци и да осигурят повече собствен ресурс за политиките си, както се казва, да се свали още една кожа от данъкоплатеца. Няма накъде повече! Вашите анализи могат и да показват, че това е необходимо, но българските граждани ще посрещнат това на нож и кредитът на доверие, с който по правило започват работа новите екипи в местната власт, ще бъде изчерпан още в първите месеци. Това ще разруши и без това крехкото доверие на хората във властта по принцип и ще обрече на провал новия мандат на местното самоуправление. Огромна грешка е дебатът за бъдещето на общините да се обвърже с дебата за местните данъци. Заради всичко това и заради продължаващата политика на правителството към българските общини, която ги обрича на застой, ние няма да подкрепим Законопроекта за бюджет на Република България за 2020 г., а преди второто му четене ще внесем предложения, които, без да увеличават данъчната тежест, ще дадат възможност за по-големи собствени приходи на общините и по добри перспективи пред гражданите Ще предложим друга философия на общинските финанси, обвързана с икономическа активност, разкриване на работни места и справедливо споделяне на приходите между местна и централна власт. Благодаря.

наблегнем на положителните страни, които многократно бяха пренебрегвани от лявата страна на парламентарната зала и бяха изопачавани. Именно един от тези факти е, че България е сред първите три страни в Европейския съюз по ръст на минималната заплата в периода 2009 – 2019 г.,

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020 – 2022 г. предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. на 610 лв., а от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г. Този ръст за 2020 г. е 8,9% на минималната работна заплата. Това ще допринесе за повишаване мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила именно в търсенето и мотивирането им за работа или реализиране и задържането им на трудовия пазар. Естествено, това ще доведе и до повишаване на жизненото им равнище и намаляване на риска от бедност, и то сред работещите.

Няма да коментирам увеличението на пенсиите, защото то беше засегнато по време на вчерашния дебат на държавното обществено осигуряване при приемането на бюджета, но трябва да наблегнем на следното: средният размер на пенсията за един пенсионер през 2020 г. се предвижда за първи път да премине 400 лв.

Много са и програмите, които засягат и увеличават помощите – за енергийни помощи за най-бедните и за социална дейност, но, както казах, вчера също засегнахме тази тема, затова направо ще я прескоча. Ще наблегна на фискалните политики, колеги. Фискалните политики, накратко казано, са мерките на държавата по изпълнението на държавния бюджет, а държавният бюджет многократно е квалифициран като приходите, разходите и ангажиментите, които поема правителството за изпълнението им през следващата година, обикновено за една календарна година. Основните цели на фискалната политика, колеги, са наистина намаляване на безработицата. Е, и тук има с какво да се похвалим и мисля, че трябва да го отчетем най-достойно: за догодина рекордно ниски нива на безработицата – до 4%. Намаляване или преодоляване на инфлацията, забавяне на инфлационните процеси. Колеги, догодина се очертава – и прогнозите на Европейската комисия са такива – до 2% за България. Тоест ръстът на доходите, които са отбелязани в бюджетната сфера и тези на учителите, както споменахме, 17% реално ще бъдат наистина осезаеми върху трудовите възнаграждения и реалната покупателна способност на хората, заети в трудовата сфера. Също една от целите, колеги, на фискалната политика и през държавния бюджет е осъществяването на икономически растеж. Е, чухме критики отляво – малко бил, средно бил, но сме пак над средното ниво на европейските държави, колеги. И както многократно от тази трибуна и преждеговорившите споменаха, наистина това, което Вие сте завещали на българската икономика след Вашето управление, за съжаление, е било на ниски нива и темповете, които сега имаме, освен че изпреварват тези на Европейския съюз, ни позволява да догонваме, за съжаление, Но пак говорим за равния старт, който е даден на европейските държави, старите отворени европейски икономики и нашата млада демокрация. запазването на ниските ставки на преките данъци и недопускането на допълнителни данъчни облекчения. Това е политиката, която е залегнала по отношение на данъчната политика при подписването на управленското споразумение между ГЕРБ и „Обединени патриоти“, и беше заложено в предизборните обещания и платформа на ГЕРБ, която ние за поредна година спазваме. Политиката в областта на данъците се характеризира и за следващата година при широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции.

най вече в провеждането и по събирането на данъците. Това е насочено в улеснение на бизнеса и гражданите с предоставянето съответно на нови електронни услуги от приходните агенции. Само ще подчертая, че акцизите също остават непроменени за следващата година, което обаче се вижда в по-високата им събираемост и очакваните приходи в бюджета. Именно това, което и колегите споменаха, и уважаваният от мен министър Горанов, са ниските нива, колеги, безпрецедентни в цяла Европа и света на 3% контрабанда на цигари и други акцизни стоки, които ние пак можем да отчетем и да се похвалим съответно с постигнатите резултати в борбата със сивата икономика. С което моето изказване завършва, колеги, и Ви благодаря за вниманието. Призовавам Ви да подкрепите бюджет 2020, който наистина е повече от сегашното, но, както казах, е повече от това,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Извинявайте, че закъснях. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Министър на финансите, членове на кабинета, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Иванов, взимам реплика от Вас. Започнахте изказването с „Чух много какво се каза днес“. А чухте ли какво се каза през изминалата година? Чухте ли за две дискусии за модела на финансиране на здравеопазването? Виждате ли ги в бюджета днес? Чухте ли за идеята на господин Томислав Дончев за нов стил на развитие на икономиката ни? Можете да я намерите на блога му, още е там, но я няма в бюджета. Чухте ли за Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който предвижда нов начин на финансиране на гражданското общество? Защото го няма в бюджета. Чухте ли за нов начин на финансиране на Радиото и Телевизията през фонд, който е залегнал в Закона? Защото го няма в бюджета. Чухте ли за протестите на полицаите? Чухте ли за състоянието на институциите ни? Чухте ли за тол системата? Чухте ли въобще в предишните избори, които минаха преди месец и половина, думата за промяна? Чухте ли я?

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колега Зарков, благодаря за репликата, макар че аз пак не чух Вие да се похвалите с изборните резултати от последните избори, където картата на цяла България и общинските съвети продължава да е в сила.

изказвания? Не виждам. Закривам разискванията, колеги. Министър Горанов иска да каже няколко думи. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги от правителството, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вероятно парламентарният правилник не е съвсем когато трябва да говорим за толкова много теми, които биха могли да намерят отражение в дебата за държавния бюджет. Провокиран съм да поставя и да реагирам на няколко концептуални теми в рамките на няколко минути преди първото гласуване на бюджета за следващата година, които често се използват и които донякъде си противоречат. За ролята на държавата в преразпределението.

Бързам да последвам коментара на госпожа Стоянова, че всъщност, ако искаме по-голяма роля на държавата в преразпределението, това на практика означава само едно правителството и парламентът през неговите решения (шум) да решава повече вместо хората. Тоест, когато имаме около 37% преразпределителна роля през брутния продукт, ние оставяме

Увеличението с 10 процентни пункта на дела на държавата в икономиката неминуемо означава увеличение с десетки проценти на данъчната тежест. Въпрос на микс е коя част от тези данъци да бъде променена, но неминуемо, за да имаш по-голяма преразпределителна роля, в демократичните общества това минава през данъци. Ако искате да увеличим с 10 процентни пункта ролята на държавата в икономиката, това – мога да направя проста оценка – означава не 20% ДДС, а 40% ДДС. Слава богу, това е невъзможно. Слава богу, това е невъзможно, защото има европейска регулация на този вид данък. Ако искате да увеличим с 10 процентни пункта ролята на държавата, това вероятно означава не удвояване, а утрояване на подоходните данъци. Виж, това можем да направим, въпреки че ние от ГЕРБ няма да го подкрепим. Спирам с тази тема. Между другото, политическата оценка на размера на правителството може да се мери не само от гледна точка на уважението към свободната воля на избирателя и дали той сам може да прецени създаденото от него да го харчи, или трябва да го преотстъпи на някой колективен разум да се разпорежда с това имущество. И, между другото, в Скандинавските държави, където обществата са зрели, има доста по-голяма преразпределителна роля, но това е атестация за качеството на политическия живот и качеството на политическия дебат. Веднага взимам реплика от качеството на политическия живот и политическия дебат, за да преминем към следващата голяма и основателно критикувана тема, свързана с реформите. Реформите би трябвало да имат за цел по-ефективно функциониране на системите според разбирането: вляво това означава повече солидарност, вдясно би трябвало да означава повече рационализъм и свободна воля. всеки случай обаче, когато някои в различните години от различни части от залата са предлагали смислени по моите разбирания промени, изкушението някой друг от друга част на залата да яхне това и да го използва за теснополитически цели, защото много лесно е с популистки аргументи да отричаш рационални решения, защото нерядко те минават през промени, които не всички части на нашето общество ще възприемат еднозначно, убива тези реформи. Докато се състезаваме на основата на това кой повече ще се хареса на българските граждани, нито една смислена реформа няма да можем да направим. И примерът със здравеопазването е прекрасен. Мога да дам пример и с обезщетенията от държавното обществено осигуряване. В 2013 г. ние имаме приблизително същия брой заети лица и изплатени около 8 милиона дни във временна неработоспособност.

нито един в тази зала не иска да повдигне дебата. Очевидно хората злоупотребяват с това право, очевидно се ползва невинаги по предназначение и да приемем една мярка в посока, която да възстанови справедливост в тази система. (Реплики от „БСП за България“.) Имате шанс една седмица да предложите и Вие нещо по тази тема, господин Гечев.

призова всички доколкото е възможно, когато говорим за реформи и промени, да не се изкушаваме да ги използваме за евтини и популистки цели именно по тази причина именно по тази причина – нито една смислена и съществена реформа не се е състояла в последните години. Ще Ви дам пример, ако искате, и с небезизвестните изменения в социалното законодателство, свързано със социалната помощ на хората с увреждания. Те бяха изключително писани на коляно и скоро ще се види провалът на тази реформа, но всички се засилихме срещу стената с ясното разбиране, че срещу нас има една изключително социално значима тема и че здравият разум в този момент трябва да се подчини

и промяната във виждането му как той трябва да бъде използван като инструмент. В същия миг видях готовността на госпожа Нинова да го подкрепи. (Реплики от „БСП за България“.) Няма нищо лошо. Възможни са всички параметрични решения. Възможни са всички параметрични решения, но те трябва, колеги, да бъдат в пакет. Защото много често, когато предлагате, особено колегите от БСП, които вадят цялостна визия за възможна фискална рамка, включват в нея взаимно изключващи се и противоречащи си мерки както по отношение на приходната част, така и по отношение на разходната част. Такъв подход е възможен, но само когато си в опозиция. Съставянето на бюджета е относително трудно и е въпрос на дебат между отделните министри, между отделните звена, между отделните политики, между отделните партньори в коалицията, между отделните народни представители. Но, повярвайте ми, бюджетът е… И неслучайно Конституционният съд не го нарича закон. Конституционният съд казва, че бюджетът е един финансов план, който няма строгите характеристики на закон. Бюджетът е визия, но ако в нея запишем, че утре нашата икономика ще нарасне с 20%, за съжаление, това ще остане само блян. Ако в нея запишем, че някой народен представител ще смени пола си и това стане закон, това няма да се случи на практика. Затова, колеги, усилията при изпълнението на държавния бюджет (оживление и реплики) и отговорността на правителството са да представи такава финансова рамка, която в максимална степен да не крие изненади. Приключвам с темата за буферите и за бюджетното салдо. Колеги, ако наистина опасенията, че предстоят неблагополучия в следващите години по отношение на икономиката, в частност българската, най-разумното за мен в този момент е балансираният бюджет. Той много лесно по естествени причини може да отиде на дефицит, но ако днес разчетем 3% дефицит и утре тази криза, която всички си пожелават, ни настигне, тогава дефицитът няма да е три, а ще е шест процента и сме го гледали много пъти, колеги. Затова нека говорим, че разходната част на бюджета и въплътените в тази разходна част политики са гарантирани, а да оставим на икономиката и на обществото да бъдат така успешни и да не си пожелаваме кризата, за да може приходите да достигнат същото ниво. Ако обаче по някакви неблагоприятни причини не успеем да реализираме същото ниво на приходи, то всички мои колеги могат да бъдат спокойни, че разходната част е гарантирана и за мен това е добрата новина и това е устойчивост. (Ръкопляскания от Господин Цонев, нямаше как господин Горанов да се обърне и да Ви отговори на въпроса, без да Ви посочи по име. (Реплики.)

Дано не си помислите, че е по Фройд. Не е по Фройд. Просто се вълнувах от възможността да обясня. Нашата парламентарна група – сега сериозно, предлага промяната в дебата за ДДС не в социалната роля на данъка, както предполагам, че госпожа Нинова и БСП предлагат примерно, когато ставаше въпрос за хляба и за хранителните продукти, за детски, за лекарства, за да падне цената. Ние не смятаме, че ще падне цената. Нека да уточним това. Ние искаме да използваме данъчната политика като икономически лост за развитие на сектора, за повишаване на конкурентоспособността, да кажем на хранителния сектор. Много голяма разлика. (Шум и реплики.) защото данъците имат различни функции. Едната от функциите е да служат за регулатор на икономическата политика, конкурентоспособността, другата е социална. Ние социална не влагаме. Защото смятаме, че няма да падне цената с намаляването на ДДС, но смятаме, че ще се повиши конкурентоспособността. И завършвам с това, господин Министър, че точно за това, заради цената, която се плаща при сериозни реформи и заради това, че определени политически сили яхват протеста, ние от ДПС предлагаме вече три години – две години и половина, този консенсус,

Колеги, не се вълнувайте, аз даже имам двойно основание. Спомена ме и министър Горанов и господин Цонев поименно. Сега за ДДС-то. БСП наистина влагаме социална мисъл и социална функция в това да бъде диференцирано ДДС-то на детски храни и на лекарства. Но, господин Цонев и господин Горанов, социалният елемент не пречи на другия – икономическия. Вие със сигурност знаете, че намаляването на ДДС на лекарствата ще доведе до намаляване на цената, защото това е регулирана стока, така че с една такава мярка може да се постигне двоен ефект: и социален за младите хора, намалявайки детските храни, и икономически, защото ще намалеят и цените на лекарствата. Но най-вече, уважаеми граждани за европейско развитие на България, това е европейска практика. В две трети от европейските държави ДДС-то е диференцирано, защото така през данъчна политика умните държавници правят политика за своите народи.

Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Първо, подлагам на гласуване Законопроекта на държавния бюджет на Република

Това е и с включен Проект на Висшия съдебен съвет.

Сега подлагам на гласуване Законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2, подкрепен от водещата Комисия по бюджет и финанси. Гласували

Госпожо Председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков. Моля, режим на гласуване по така направената процедура от господин Ненков.

Защото ние сме за бюджет на връщане на държавата на хората, а не за доразрушаването ѝ. Защото ние сме не за по-скъпо, а за по-качествено образование. Защото ние сме за полагане на здравни грижи, а не за оказана неплатена здравна помощ. Всъщност това ще разберете, когато внесем нашата алтернатива. Гласувах „против“, защото това наистина е бюджет на пицата с пармезан, както каза госпожа Стоянова, и шунка, но пармезанът и шунката са за управляващите и за приближените им клики, а за трудещия се човек, за младите семейства с деца, за пациентите, за пенсионерите остава сухата коричка. Гласувах „против“, защото всъщност този проект на бюджет наистина по думите на госпожа Менда Стоянова е „повече от същото“ – повече от същата мизерия, повече от същото обедняване на мнозинството за сметка на повече обогатяване на малцинството, повече от същата глухота към проблемите на обикновения човек.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Защо гласувах „против“? Планирате увеличение на разходите за образование и конкретно в частта за учителски заплати, като за поредна година увеличавате единния разходен стандарт с по-нисък процент от процента, с който увеличавате заплатите. Това поставя директорите в такива условия, че те трябва да изсмучат целия ресурс от бюджета, за да могат да догонят това увеличение, което е заложено и в колективния трудов договор. Вдигате малко разходния стандарт за деца със специални образователни потребности, при положение че и досегашният не даваше възможност за адекватно обучение на тези деца в детските градини и училища. Планирате увеличение на разходите за квалификация и продължавате да нямате никакъв контрол върху дейността на обучителните организации. Просто едни пари отиват в правилните фирми. Няма контрол на ефективността на тези обучения. Министърът говори, че започват преглеждането на учебните програми, защото констатирали проблеми. Преди години, когато Ви говорехме, че има проблеми, Вие не обърнахте внимание, само че тогава бяха изхарчени едни милиони за тези учебни програми. Ето това е пример как неефективно се разходват средствата. Гласувах „против“, защото поредна година заявявате, че образованието е приоритет и това личи по парите, които давате, и те се увеличават година след година, а ние и досега нямаме анализ на приложението на новия закон, въпреки че по същия този закон чл. 251 такъв анализ за приложението и ефективността и дали се спазват принципите, които са заложени в него, трябваше да бъде внесен в Народното събрание до 31 март тази година. Вие не спазвате

Уважаема госпожо Председател, господа министри, народни представители! Гласувах „против“, защото министър Горанов не беше убедителен, когато каза, че икономическият рационализъм и социалният подход не могат да бъдат съчетани. Едното не изключва другото, а социалният подход може да бъде съчетан с икономическия рационализъм, когато бюджетът и държавните разходи са ориентирани правилно към развитието на пазара на труда и когато структурата на пазара на труда е такава, че може да даде онзи ръст, господин Министър, който няма само финансови измерители, а означава ангажиране на българските граждани в цялостния икономически процес на държавата.

Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч. Закривам заседанието. Благодаря на представителите на Министерския съвет. (Звъни.) Лека работа!